Starfsáætlun Alþingis gerir ráð fyrir að fundum Alþingis verði frestað í dag. Eins og flestum ætti að vera kunnugt er ljóst að þingstörfin klárast ekki í dag. Fundir Alþingis munu því standa eitthvað áfram en starfsáætlunin fellur úr gildi frá og með deginum í dag.

á þskj. 1722, um aðstoð við erlenda ríkisborgara, frá Arndísi Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur, og á þskj. 1292, um kostnað vegna umsókna um alþjóðlega vernd, frá Njáli Trausta Friðbertssyni. Forseti vill geta þess að fyrr í vikunni var starfsáætlun fyrir 155. löggjafarþing samþykkt í forsætisnefnd og kynnt formönnum þingflokka og hefur hún nú verið birt á vef Alþingis.